Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи този законопроект на първо четене, като идеята е наистина този орган – Експертният съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата, много бързо да се заеме с тези функции, които му се възлагат по контрола на паралелния износ и контрола на цените на лекарствата. Като пример за широката аудитория давам моя колега от Видин Росен Живков, който каза, че едно лекарство без да го цитирам – в България един курс на лечение струва 600 лв., от Румъния се купува за 150 лв. По-очебиен пример от този не знам дали мога да дам. Ние също се придържаме към идеята за максимално дълъг срок до второ четене, защото ще си запазим правото за някои предложения за второ четене. Пак казвам, възлагаме големи надежди да се урегулира този пазар. Припомням само, че близо 30% от бюджета на НЗОК изразходваме за лекарства, от които 300 милиона за онколекарства. онколекарства. Експертният съвет е много важен. Четири ведомства присъстват в него – Здравната каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, Министерството на здравеопазването и Комисията по ценообразуване и реимбурсация. Благодаря. Благодаря, господин Поповски. Реплики? Няма реплики. Следващият записан за изказване е народният представител Джевдет Чакъров – заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Както вече стана ясно, ние подкрепяме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и заради текстовете, с които се създават условия и ред за прилагане на Регламента относно лечението с лекарствен продукт за състрадателна употреба и на Регламента относно клиничните изпитвания на лекарствените продукти за хуманна употреба, употреба, както всичко това бе много коректно представено от доктор Джафер, а също бих искал да спомена и би било коректно, и професор Михайлов. Подкрепяме Законопроекта и в частта, касаеща регламентирането на мерки за наблюдение на лекарствените продукти и за ограничаване на износа при необходимост. Това е пореден опит за

си поставяме на този етап, защото знаем опита и от Конституционния съд, и практиките, и подхода, които сме имали в недалечно минало. Надяваме се, искам тук да подчертая, предвидената специализирана електронна система за събиране и анализиране на информация за липса и недостиг на лекарствени продукти на територията на страната, да бъде изградена в указаните срокове, а не както останалите проекти за електронни системи в Министерството на здравеопазването, тоест активирането да не започне да се отлага във времето, защото това го наблюдаваме от 2001 г. Вече има решение на Народното събрание и се надяваме, че електронното здравеопазване ще бъде въведено в срок. Във връзка с правилата относно паралелния износ има няколко притеснителни момента, които се надявам вносителите, експерти и ние да изчистим между първо и второ четене. Прави впечатление, че контролът засяга единствено и само търговците на едро, а пък в същото време се оказва, че притежателите на разрешение за употреба може да извършват износ на произведени от тях продукти без да подлежи на този вид контрол. Притеснително също така е, че Проектът не засяга по никакъв начин така наречената „практика“ за изкупуване на лекарствени продукти от аптеките от лица, които не са пациенти, а ги купуват с цел търговия. Според мен без да се обхванат тези две направления, движението на лекарства на територията на страната и извън нея, не би могло да бъде обхванато реално и данните в специализираната електронна система не биха били точни, тъй като публично известно е, че значителна част от тези лекарства са обект на реекспорт. С оглед на мотивите, които изложих, ние ще подкрепим Законопроекта за изменение на Закона към настоящия момент и се надяваме между първо и второ четене всичко това, което е обект на внимание, и посочените бележки, да бъдат преодолени и от вносителите с помощта на експерти, и от нас,

Закривам дебатите. Преминаваме към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с № 702-01-57, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2017 г. Моля, режим на гласуване

г. Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет на първо четене. Процедура? Заповядайте, професор Михайлов.

Заповядайте, господин Летифов, да продължим с представянето на текстовете от Закона.

продължете с представянето на текста, господин Летифов. По чл. 51 има предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народните представители Станислав Иванов, Халил Летифов, Николай Тишев и Георги Свиленски по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 51: „Чл. 51. (1) Дейностите, свързани с разполагането на електронна съобщителна мрежа, които се извършват по реда на този закон, са: 1. изтегляне и/или окачване на съобщителни кабели, и/или монтаж на други елементи от електронни съобщителни мрежи в съществуваща, заварена или търпима физическа инфраструктура по смисъла на § 21 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съответно с § 127 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията поддръжка на елементи и оборудване на електронни съобщителни мрежи. (2) При изпълнението на дейностите по ал. 1, в случай че се променят техническите характеристики на елементите на електронната съобщителна мрежа, се спазват изискванията за пожарна безопасност, опазване на здравето и живота на хората и безопасната

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили, е във връзка с един предполагам пропуск на вносителите, а той е, че в че в § 127 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за устройство на територията от 2015 г. са допълнени условията за търпими строежи, които следва да бъдат включени в разпоредба на чл. 51. Това значи строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, не са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този Закон са търпими строежи, не подлежат на премахване или забрана за ползване. Затова коректно, както и Комисията прие, се въведе § 127. Благодаря. Подлагам на гласуване редакцията на текста на чл. 51, която се предлага от Комисията. Гласували

Моля продължете, господин Летифов.

която касае предходната ал. 2, а именно, че операторите на електронни съобщителни мрежи съгласуват предварително проекти, изработени в съответствие с ал. 1, с мрежовите оператори, стопанисващи съответната физическа инфраструктура. Според нас тази съгласовка трябва да е безвъзмездна, тоест безплатна. И това е една от основните цели на Директивата, която ние транспонираме в този Закон, а именно намаляване на разходите за разгръщане на електронни съобщителни мрежи. Категоричната забрана за събиране на всякакви средства за съгласуване на проекти, които ще доведат до следващото възмездно ползване на инфраструктурата, би било изцяло в подкрепа на тази цел. И ние твърдим, че мрежовите оператори имат достатъчно експерти, за да не наемат външни такива, които ще доведат до нови разходи, а да съгласуват проектите, представени от операторите на електронни съобщителни мрежи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев. Реплики?

предложение от народния представител Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. „Чл. 54. (1) Операторът на електронна съобщителна мрежа изпраща до Единната информационна точка заявление за регистрация на мрежата, придружено с информация за изпълнението на дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 51, ал. 1, т. 1, в едномесечен срок от изпълнението им. Информацията се изпраща и до кмета на общината, на чиято територия се разполага мрежата. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага и копие от протокола, подписан от лицата по чл. 53, ал. 2. ал. 2. (3) Процедурата по извършване на дейностите о разполагане на електронни съобщителни мрежи приключва с регистрация на протокола по чл. 53, ал. 1 в Единната информационна точка. (4) Единната информационна точка регистрира електронните съобщителни мрежи в срок до 7 дни

Гласували 100 народни представители: за 82, против няма, въздържат се 18. Предложението се приема. Моля продължете, господин Летифов. Член 56 се изменя така: „Чл. 56. При повреди на физическа инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, мрежовият оператор може да започне необходимите ремонтни работи веднага, след като уведоми за това съответната общинска администрация, собствениците на засегнатите поземлени имоти и операторите на електронно съобщителни мрежи, в случай на съвместно ползване на инфраструктурата.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56, като в ал. 2 думите „останалите мрежови“ се заменят с „мрежовите“. Благодаря, господин Летифов. Заповядайте за изказване, господин Тишев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили в чл. 56, цели избягване на разнопосочно тълкуване на използваните текстове. Считаме, че ремонтните дейности се извършват от мрежовите оператори – собственици на инфраструктурата, както за подземна, така и за надземна физическа инфраструктура. Затова, както забелязвате, сме заменили „подземна физическа инфраструктура“ само с „физическа инфраструктура“, което значи подземна и надземна. От къде идва проблемът? Първо, правим тази поправка, за да могат да бъдат защитени правата на гражданите, които ползват електронни съобщителни мрежи, съответно сигнал от кабелни телевизии. Второ, защото много често се оказва, че ЕРП-тата подменят електрическите стълбове без да уведомят нито община, нито държавни институции, нито операторите на електронни съобщителни мрежи

30, против 41, въздържат се 38. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 56 с промяната, която беше представена от председателя на Комисията в ал. 2. Моля, режим на гласуване

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 57: „Чл. 57. (1) Операторите на електронни съобщителни мрежи създават и поддържат, включително в електронен вид, за разположените разположените от тях електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура специализирани карти, регистри, информационни системи по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. (2) Съдържанието на специализираните карти и регистри по ал. 1, както и условията и редът за създаването и поддържането им и форматите на поддържане в електронен вид се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството. (3) За изработване на специализираните карти и регистри на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура на оператора на електронна съобщителна мрежа се предоставят: 1. кадастрални данни – от Агенцията по геодезия, картография и кадастър; 2. специализирани данни – от операторите на електронни съобщителни мрежи, от мрежовите оператори или от Агенцията по геодезия,

и съоръжения – от общинската администрация и/или от ведомства и юридически лица, които съхраняват такива; 4. копия от одобрените инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградените обекти на физическата инфраструктура на операторите на електронни съобщителни мрежи Благодаря, господин Летифов. Изказвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Хубаво е, че тук и Комисията, и Министерството достигнахме до съгласие във връзка с нашето предложение. Може би вносителите, няма да коментирам как, но са изпуснали от ал. 3, т. 2 – „и мрежовите оператори“, защото чл. 57 касае изискването операторите на електронни съобщителни мрежи да изготвят специализирани карти

или от Агенцията по геодезия, картография и кадастър“. Ние допълваме „и от мрежовите оператори“, защото за да може оператора на ЕСМ да изготви специализирана карта, както му изисква Законът в този член, той първо трябва да получи информация от мрежовия оператор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Тишев. Реплики?

чл. 57. Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1. Предложението се приема. Моля продължете с представянето, господин Летифов. Благодаря, господин Летифов. Изказвания?

и се поставя запетая, думите „на урбанизирани територии“ – отпадат, а предлогът „ над“ се заменя с „до“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Кабелните електронни съобщителни мрежи се разполагат подземно. Разполагането може да се осъществи във физическа инфраструктура при условията на съвместно ползване по реда на този закон.

Въздушно разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи не се допуска в селищни образувания с национално значение, както и в населени места или части от тях, обявени за резервати с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение. (4) Наличието на Наличието на условията по ал. 2 и липсата на забраните по ал. 3 се удостоверява пред мрежовия оператор с декларация от оператора на електронна съобщителна мрежа в заявлението за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура с оглед на въздушно разполагане на електронна съобщителна мрежа, като мрежовият оператор не е длъжен да извършва самостоятелна проверка. (5) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на енергетиката приема наредба, с която определя: 1. правилата и нормите за разполагане, проектиране и демонтаж на електронни съобщителни мрежи; 2. правилата за поддържане, експлоатация и премахване на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по Закона за енергетиката.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Процедура – заповядайте, на чл. 63, ал. 1 – 4, тъй като смятам, че е необходимо доста по-задълбочено обсъждане. Няма доста голяма част от народните представители в залата, а тези разпоредби засягат голям брой хора както собственици на електронни съобщителни мрежи, така и техни абонати, за да бъдат минати с едно чисто формално и незадълбочено обсъждане. Благодаря.

Благодаря. Процедура ли? Обратно предложение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

с неговото разглеждане. Той беше широко дискутиран още на заседанието на Комисията при първо и второ четене, бяха разгледани и становищата, които получихме от Министерството на регионалното развитие, от Комисията за регулиране на съобщенията, от асоциации, неправителствени организации и така нататък. По този въпрос Комисията е взела решение и има две предложения, които трябва да се подложат на гласуване, така че правя предложение да продължим с нормалното му разглеждане. Отлагането не решава и няма да допринесе с нищо за подобряването на текста. Това няма как да се случи. Благодаря Ви, господин Данчев. Тогава преминаваме към гласуване на процедурните предложения. Подлагам на гласуване процедурното предложение на народния представител Христиан Митев за отлагане на гласуване

начина на водене – заповядайте, господин Ерменков. Уважаеми господин Председател, вземам процедура по начина на водене, за да ми изясните какво точно правим в момента с това отлагане. Имаме доклад на Комисията на второ четене, има предложение на вносител, има предложение на народен представител, има и редакция на Комисията. Какво очакваме да направим с това отлагане? Какво точно смятаме, че правим в момента? Комисията не си е свършила работата ли, народните представители, които са членове на тази Комисия, са проспали за какво става въпрос

Господин Председател, по същество може да отговорите на господин Ерменков какво точно правим тук. Вие сте председателстващ, колегите, членове на Комисията по транспорт, до един са в час какво се случва с този закон и са свършили достатъчно работа

господин Летифов. Процедура. Искам да обясните на народните представители, след като се прие предложението за отлагане, след като вече има доклад на Комисията, която е разгледала Законопроекта на второ четене, разгледала е всички предложения на Министерството, на КРС, на народните представители,

ли? Първо, аз не съм човекът, който трябва да Ви обяснява Правилника, а просто спазвам Правилника по воденето на заседанията в момента. Какъв е смисълът на направеното предложение от народния представител Митев? Вероятно са го доловили народните представители в залата, които подкрепиха направеното предложение. Няма никакво нарушение на Правилника, той допуска подобна процедура и продължаваме нататък, гласувайки чл. 63, ал. 5, така както беше направено в процедурното предложение. Подлагам на гласуване текста, който Комисията предлага,

Гласували 106 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 4. Предложението се приема. Моля, продължете с представянето на текста, господин Летифов. Предложение от Рамадан Аталай и група народни представители. След чл. 63 се създава нов. чл. 64, а останалите се преномерират. „Чл. 64 (1) Кабелните Кабелните електронни съобщителни мрежи могат да се разполагат и върху електрическа мрежа ниско напрежение, собственост на мрежовия оператор, при наличие на физическа и техническа възможност и при обосновано искане от операторите на електронни съобщителни мрежи. (2) Мрежовият оператор предоставя достъп до електрическа мрежа ниско напрежение на оператора на електронни съобщителни мрежи с писмен договор, с който се уреждат: 1. условията за достъп и/или ползване: а. начина на разполагане, техническите изисквания, изискванията за качество и безопасност; б. ограничения за съоръженията, които могат да бъдат разполагани; в. мерки за сигурност; г. условия за допускане на служители на операторите на електронни съобщителни мрежи; мрежи; д. правила за разпределяне на пространството, когато то е ограничено; е. условия и ред за даване на указания при констатирано техническо несъответствие на електронните съобщителни мрежи, разположени въз основа на предоставено право на достъп до и съвместно ползване; ж. друга относима информация, необходима за достъпа до и съвместното ползване на физическата инфраструктура. 2. срокове за: а.

на достъпа; 3. Цени. (3) Мрежовият оператор може да даде мотивиран отказ за достъп до електрическа мрежа ниско напрежение, когато няма физическа и техническа възможност за разполагане на елементи от електронната съобщителна мрежа върху нея, или представлява риск за сигурността на захранването с електрическа енергия и/или здравето и безопасността. (4) При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа, мрежовият оператор, предоставящ услуга от обществен интерес по смисъла на Закона за енергетиката, в чиято електрическа мрежа ниско напрежение е разположена електронна съобщителна мрежа, има право да пристъпи към отстраняване на аварията, след което следва да уведоми оператора на електронната съобщителна мрежа в срок, уговорен в сключения договор по ал. 2.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Вие имате изказване, заповядайте.

взаимоотношенията с този специален член за полагането на електронно съобщителни мрежи или въздушни, по-точно на кабели на електрическите стълбове, и този ред да бъде уреден изрично. Текстът не беше подкрепен с мотивите, че препратки в други членове уреждат тези отношения. Но аз смятам, че това можеше да бъде прецизирано и този член да разпореди разполагането на електронно съобщителни мрежи върху електрическите стълбове, защото там е и големия казус – нещо, което ще припомня, но засяга и отложения чл. 63. Всъщност представителите на ЕРП-тата – енергопреносните мрежи и така наречените „отговорници“, казаха, че техните мрежи в една голяма част имат запълнен обем и ресурс, и това ще представлява проблем по-нататък при разполагането на електронно съобщителни мрежи, но и може би за предоставянето на услугата за електроенергията. Това беше идеята на този член, който всъщност не получи ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Други изказвания? Няма други изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители, за създаване на нов чл. 64, което не се подкрепя от Комисията. Гласували Моля, режим на гласуване

Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя на чл. 64 и предложението на Комисията за промени в ал. 5 и 6, представени от председателя на Комисията. Гласували

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 65 с промените, които се предлагат от Комисията в ал. 1. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66, като в ал. 4 думите „органа за решаване на спорове по чл. 81“ се заменят с „Комисията“, а думите „рамките на“ и „съобразно

Моля, режим на гласуване

Предложенията се приемат. Моля продължете, господин Летифов.

Благодаря, господин Летифов. Изказвания?

„Раздел I – Физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в сгради“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Глава седма и текста на вносителя за наименованието на Раздел I, които се подкрепят от Комисията. Гласували

от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. „Чл. 69. (1) Изграждането на физическа инфраструктура за разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи в съсобствена сграда или в общи части в сграда – етажна собственост, се извършва въз основа на договор в писмена форма със съгласие на собствениците, притежаващи най-малко една втора от собствеността в сградата, а в случаите на етажна собственост – въз основа на решение на общото събрание на собствениците по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост. (2) Разполагането на елементи на електронни съобщителни мрежи за предоставянето на електронни съобщения за включване на потребител в сграда – етажна собственост, към съществуваща кабелна електронна съобщителна мрежа в сградата, се извършва по заявление на потребителя до оператора на електронна съобщителна мрежа, без да е необходимо сключването на договор по ал. 1. (3) Отстраняването на елементи на електронни съобщителни мрежи при заявление за отказ на потребителя се извършва от

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 70: „Чл. 70. (1) В нови сгради в режим на съсобственост, както и в съществуващи сгради, в които се предвижда извършване на основен ремонт, се изгражда вътресградна физическа инфраструктура за разполагането на високоскоростни мрежи, включително до крайните точки на мрежата. (2) В проектите на нови сгради – етажна собственост, както и при извършване на основен ремонт на съществуващи сгради се предвиждат една или повече точки за достъп.“

ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 72: „Чл. 72. Изграждането на физическа инфраструктура за разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи в нови сгради не е задължително за: 1. еднофамилни жилища и вили; 2. военни сгради или в други сгради, използвани за целите на националната сигурност.“

„Раздел II – Предоставяне на достъп до изградена физическа инфраструктура в сграда“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Раздел II и текста на вносителя за чл. 74, които се подкрепят от Комисията. Гласували

Предложението се приема. Моля, продължете, господин Летифов.

чл. 78. Предложение от народните представители Станислав Иванов и Росен Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 78:

продължете, господин Летифов.

продължете, господин Летифов.

прилагането на условия и цени за достъп в съответствие с този закон и подзаконовите актове по неговото прилагане; 2. разполагане на електронни съобщителни мрежи; 3. координиране на дейности по Глава пета, Раздел II; II; 4. предоставяне на информация относно съществуваща физическа инфраструктура и планирани строежи; 5. огледи на място на конкретно определена част от физическа инфраструктура и предоставяне на достъп до физическа инфраструктура в сграда. (2) При решаване При решаване на спор, свързан с прилагането на условия и цени за достъп до физическа инфраструктура, които не са предварително определени с акт на компетентен орган, Комисията проверява, дали условията и/или цените за достъп, определени от мрежовия оператор, съответстват на изискванията на този закон или на подзаконовите актове по неговото прилагане. (3) При решаване на спор, свързан с физическа инфраструктура, разположена или изградена за нуждите на електронни съобщителни мрежи, Комисията приема самостоятелно решение в съответствие с целите по чл. 4 от Закона за електронните съобщения. (4) При решаване на спор, свързан с физическа инфраструктура, изградена за нуждите на мрежи, различни от електронни съобщителни мрежи, Комисията приема решение в съответствие с обвързващо за нея становище на компетентните органи, които имат правомощия

от Допълнителните разпоредби. (5) При определяне на съответствието на цените за достъп с методиката по чл. 3, ал. 5 се отчита възможността на мрежовия оператор да възстанови разходите си, и се взема предвид въздействието на искания достъп върху бизнес плана му, включително инвестициите, направени от него. (6) При решаване на спор за достъп до физическа инфраструктура на оператори на електронни съобщителни мрежи при изследване на инвестициите се отчитат в пълна степен икономическата жизнеспособност на тези инвестиции, предвид техния рисков профил, сроковете за възвращаемост на инвестициите, въздействието на предоставения достъп върху конкуренцията и съответно – върху цените и възвращаемостта на инвестициите, всички видове амортизация на активите на мрежата в деня на подаване на заявлението, икономическите аргументи в подкрепа на инвестициите, по-специално във физическите инфраструктури, използвани за предоставяне на високоскоростни електронни съобщителни услуги, и възможностите за съвместно разполагане, предложени на искащия достъп. (7) При решаване на спорове във връзка с координиране на дейности по глава пета Комисията определя справедливи и недискриминационни условия при спазването на принципа на пропорционалност. (8) За разглеждането на спорове по този закон Комисията събира такси. Размерът на таксите, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, приета от Министерския съвет по предложение на Комисията.

чл. 83: „Чл. 83. (1) В срока по чл. 82, ал. 4 или в 3-дневен срок от отстраняването на непълнотите или нередовностите специализираната комисия изпраща копие от искането до заинтересованите страни, като дава 7-дневен срок от получаването да предоставят становище и доказателства. (2) Специализираната комисия има право да поиска от оператор на електронна съобщителна мрежа информацията, необходима за уреждането на спора в определен от нея разумен срок. срок. (3) В случаите по чл. 81, ал. 4 специализираната комисия изпраща копие от искането и всички събрани доказателства до съответния компетентен орган за становище, което има задължителна сила за Комисията. (4) Компетентният орган по ал. 3 е задължен да предостави обвързващо становище за изпълнението на чл. 81, ал. 5:

т. 2; (5) В случай че в срока по ал. 4 не постъпи становище от съответния компетентен орган, Комисията решава спора самостоятелно въз основа на възложена от нея експертиза по реда на чл. 49 от Административнопроцесуалния кодекс.

Предложение от народните представители Станислав Иванов и Росен Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. чл. 85: „Чл. 85. (1) Комисията разглежда доклада по чл. 84, ал. 5 на първото си заседание след внасянето му, като може: 1. да приеме резултатите от работата на специализираната комисия и да вземе мотивирано решение по постъпилото искане по чл. 82, ал. 1; 2. да разпореди извършването на допълнителни действия по проверка на фактическата обстановка, анализирането й от специализираната комисия и изготвяне нов проект на решение, като определя срок. (2) Комисията Комисията приема мотивирано решение, с което дава задължителни указания по направеното искане или го отхвърля в срок: 1. до два месеца от постъпване на искането по чл. 82, ал. 1, съответно от отстраняване на непълнотите или нередовностите – за случаите по: а) координиране на дейности по Глава пета; б) предоставяне на информация относно съществуваща физическа инфраструктура и планирани строежи; в) огледи на място на конкретно определена част от физическа инфраструктура; г) достъп до физическата инфраструктура в сграда; 2. до четири месеца от постъпване на искането по чл. 82, ал. 1, съответно от отстраняване на непълнотите или нередовностите – извън случаите по т. 1. (3) При приемане на решение в случаите по чл. 81, ал. 4 Комисията се съобразява с обвързващото становище по чл. 83, ал. 3.

1, т. 1 се изпраща на заинтересованите лица в 3-дневен срок от приемането му и се публикува на страницата на Комисията в интернет с изключение на информацията, определена от страните за търговска тайна.

предложение от народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов и Росен Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 88: „Чл. 88. (1) Контролът върху осъществяването на дейностите по този закон се извършва за дейностите по: 1. предоставяне на информация по Глава трета, Глава пета, Раздел I

общини. (2) При осъществяване на контрола по ал. 1, т. 2 Комисията взаимодейства с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Гласували 100 народни представители: за 82, против няма, въздържат се 18. Предложението се приема. Моля продължете, господин Летифов.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 95: „Чл. 95. Оператор на електронна съобщителна мрежа, който наруши чл. 57, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.“

Гласували 88 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 7. Предложението се приема.

Благодаря Ви. Обратно предложение? Няма. Подлагам на гласуване направеното от народния представител Халил Летифов процедурно предложение за отлагане на разискванията по чл. 100. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 101, като в ал. 1 след думата „изпълни“ се добавя „влязла в сила“.

„Чл. 105. (1) При установяване на нарушенията по чл. 91 – 104 оправомощените по чл. 89, ал. 1 служители съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания. (2) от него длъжностно лице издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство както следва от: 1. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или изрично оправомощено от него длъжностно лице – за нарушенията по чл. 91; 2. председателя на Комисията или изрично оправомощено от него длъжностно лице – за нарушенията по чл. 92 – 96;

издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство за нарушения по чл. 104 по отношение на осъществявания от него контрол. (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания?

Уважаеми госпожи и господа народни представители, гостите, които предизвикаха Вашия интерес и усмивки, са ученици от 20-о училище „Тодор Минков“ в град София. (С

които ще оставим за следващо заседание, съобщение за парламентарния контрол за утрешния ден: Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на шест въпроса от народните представители Петър Христов Петров; Антон Кутев; Станислав Владимиров; Анелия Клисарова и Илиян Топчиев; Валентина Найденова, Светла Бъчварова и Николай Пенев; и Анелия Клисарова. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на един въпрос от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Диана Саватева, Галя Василева, Ася Пеева и Иван Вълков. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на девет въпроса от народните представители Симеон Симеонов; Дора Янкова; Христо Грудев; Стефан Бурджев (два въпроса); Лало Кирилов; Николай Иванов (два въпроса); и Цветан Топчиев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на енергетиката Теменужка Петкова; - министърът на вътрешните работи Валентин Радев; - министърът на културата Боил Банов; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков; министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - едно питане от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на правосъдието Цецка Цачева; - един въпрос от народния представител Даниел Йорданов към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов; - два въпроса от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова и министърът на финансите Владислав Горанов. В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева поради ангажираност в предвидена среща. С това съобщенията завършват. Благодаря за работата днес. Закривам заседанието.